Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. - Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2011. godinu Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Raspravu o izvješću proveli su Odbor za financije i državni proračun, Odbor za europske integracije, Odbor za vanjsku politiku. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predlagatelj odnosno predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana potpredsjednica Vlade i ministra vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Izvolite poštovana ministrice. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske za 2011. godinu napominjem. Mi ćemo sada i ovo izvješće za 2012. imati ranije da uhvatimo onda neki tempo. 2012. smo uveli i neke promjene o kojima mogu eventualno govoriti i u koncipiranju razvojne pomoći. razvojna pomoć je sve više, uvijek je i bila, ali je sve više način predstavljanja zemlje u svijetu, način definiranja nekog političkog profila, način zastupanja i obrane vlastitih i političkih i ekonomskih interesa i način sklapanja međunarodnih partnerstva bilo na razini zemalja koje su slične veličini i ekonomske snage, bilo na razini zemalja koje su vrlo različite veličine i ekonomske snage ali iz nekih razloga u nekim dijelovima svijeta imaju vrlo jasan zajednički interes. U koncipiranju naše vanjske politike, pa onda naravno i definiranju barem u grubo smjerova u kojima bi išli, jer naravno su sredstva ograničena sa razvojnom pomoći. Mi imamo 4 kriterija ili 4 pravca. Jedno je regija koja je očito za nas relevantna, mislim da to ne treba posebno objašnjavati za našu stabilnost i gospodarsku situaciju.

doprinos u službenoj razvojnoj pomoći daje na svijetu. Dakle, najveći davatelj te razvojne pomoći. Treće južni Mediteran koje je sada neobično relevantan zbog arapskog proljeća i dubokih promjena koje se događaju u zemljama južnog Mediterana, a s druge strane i zbog činjenice da je to naše malo šire susjedstvo i sa gospodarskog stanovišta i sa stanovišta političke stabilnosti i sa stanovišta migracija. Dakle, sa cijelog niza, po cijelom nizu kriterija je to za nas relevantno okruženje. I onda posebni slučajevi zemlje u kojima smo u mirovnim misijama i u partnerstvu sa nekim od velikih sila ili značajnih političkih međunarodnih čimbenika. Obzirom da bi kao jednu od ideja ili jedan od projekata koje imamo je povezivanje sudjelovanje naših vojnika i policajaca u mirovnim mirovnim misijama povezivali i sa civilnim projektima koji zapravo znače razvojnu pomoć i Avganistan je jedan takav eklatantni primjer gdje je Hrvatska vrlo značajno sudjelovala i još uvijek sudjeluje u ISAF-u i sa povlačenjem međunarodnih mirovnih snaga. I mi smo jedna od zemalja koja je prihvatila dansku inicijativu da sudjelujemo u pomoći izgradnji institucija Afganistana nakon povlačenja većine vojske svakako nakon povlačenja ISAF-a. E sad, nakon tih općih recimo smjernica u kojem razvijamo hrvatsku razvojnu pomoć i argumenata zašto smatramo da je to važno. Zaista smatramo kod nas u kući da je to neobično važno. Moram reći istovremeno da se novac za službenu razvojnu pomoć koji Hrvatska daje se smanjuje umjesto da se povećava iako će sa ulaskom u EU Hrvatska davati sredstva kakva nikad nismo davali za bilateralnu razvojnu pomoć, dakle ono što direktno mi dajemo, će davati u zajedničku razvojnu i humanitarnu pomoć koju pruža EU i gdje naše prisustvo neće naravno i naša uloga neće biti na taj način vidljiva i morat ćemo realizirati kroz kroz činjenicu našeg članstva u Uniji. U 2011. godini službena razvojna pomoć RH iznosila je 108 milijuna 616 tisuća 163,37 kuna, 163,37 kuna, odnosno 0,03 bruto nacionalnog dohotka. I ta sredstva su se potrošila na 573 projekta. Taj iznos je de facto više-manje jedna četvrtina onog iznosa koji je registriran kao službena razvojna pomoć godinu dana prije, 2010., ali to je ajmo reći blago samo donekle točno. Donekle je točno jer se 2010. računala cijena prijevoda na hrvatski, zajedničke pravne stečevine EU koju smo dali susjedima pa se onda računala puta računala puta BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija i sve zemlje kojima smo to dali tako da je ta službena razvojna pomoć kroz to izgledala velika. odračunamo onda je realno smanjenje između 2010. na 2011. 8,84%. Dakle, 9% je smanjenje službene razvojne pomoći. Sukladno obavezama koje je Hrvatska preuzela u pregovorima u Poglavlju 30. – vanjski odnosi, Europska komisija iznijela je očekivanja da Hrvatska će doseći razinu izdvajanja za razvojnu pomoć koju EU predviđa za nove zemlje članice u visini od 0,17% BDP-a. Dakle, mi imamo 0,03. 0,17% BDP-a u 2010. godini, dakle godini prije nego za koju je ovo izvješće, i 0,33% BDP-a za za 2015. godinu. Ovako kako ovi trendovi pokazuju već ovdje vjerojatnost je mala prema nikakva da ćemo mi postići tu vrstu sudjelovanja u službenoj razvojnoj pomoći. Dakle, taj iznos u odnosu na naš BDP. To se naprosto smanjuje iz očitih razloga, iz razloga proračunske situacije i smanjivanja sredstava koja kažem su vidljiva i početa su ovdje 2011. godine. Naravno ako se nastavi trend smanjivanja te razvojne pomoći to bi moglo ugroziti provedbu nove nacionalne strategije, razvojne suradnje za razdoblje 2015.-2020. i sa i sa tog stanovišta mi zaista moramo pokušati pronaći način na koji možemo koncipirati tu razvojnu pomoć koristeći i naše intelektualne proizvode koje smo stekli u procesu pregovora o članstvu u EU. I u tom cilju smo formirali taj Savjet za tranzicijske procese, odnosno Centar izvrsnosti u kojem okupljamo ljude s kojima onda surađujemo. Recimo u BiH je bilo već nešto preko 130 polaznika različitih seminara na kojima se prenosi to znanje iz reformi vezanih za članstvo u EU. Obično vezano na vrlo praktične stvari. To radimo sa Crnom Gorom, u dogovorima smo sa Srbijom koja je iskazala interes, u dogovorima sa Moldovom s kojom smo potpisali i takav sporazum. Ali, očito je da moramo koncipirati na jedan novi način tu službenu razvojnu pomoć. Indikativan je i trend opadanja službene razvojne pomoći u odnosu na BiH. Zašto spominjem posebno BiH? Prvo zato što je činjenica pomaganja sunarodnjacima u drugim zemljama, dakle istim etničkim grupama u drugim zemljama je nešto što i Mađarska i Slovačka računaju kao sastavni dio svoje službene razvojne pomoći. I drugo, zato što je apsolutno najveći dio u tom smislu išao u BiH. Smanji se iznos, 2009. je bio 113 milijuna kuna, a 2011. 91 milijun kuna. Mi smo dosta se bavili uopće rekoncipiranjem te službene razvojne pomoći, pa tako i u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, po mogućnosti manji broj projekata sa jasnim ciljevima i mehanizmima izvještavanja o potrošenim sredstvima jer imate najnevjerojatnije stvari da se godinama financiraju, recimo jedne te iste stvari, famozne narodne nošnje, pa puta ne znam koliko svake godine, pa ograde, pa razno razne stvari koje se rade, a za koje nemate povratnu informaciju, da li su napravljeni? Zašto treba svake godine ispočetka jedan te isti projekt? U to se uvelo kasnije nešto, nešto reda sa idejom manje projekata, ali sa jasnijim rezultatima i mjerljivim i provjerljivim rezultata i sa jasnim ciljem da se radi o razvojnoj pomoći. Dakle, mora imati projekt, mora imati funkciju, mora biti u funkciji razvoja. To je ono što uvodimo kao kriterij i što se… Ono što je zaključak iz ove situacije o kojoj ovdje izvještavamo u 2011. godini je da je nužno i na tome se sada radi, pokrenuti dijalog sa središnjim vlastima. Što se Bosne i Hercegovine tiče da bi uskladili i došli do nekakvih zajedničkih konstatacija što su ključni razvojni projekti i paralelno da treba nastaviti dijalog sa lokalnim vlastima na lokalnoj razini naročito tamo gdje je službena razvojna pomoć u funkciji napretka i prosperiteta hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini. U tom smislu upravo ova iskustva europskih reformi i europske transformacije predstavljaju jednu, smatramo pozitivnu poveznicu i dodatak koji sada imamo u okviru ovog našeg koncepta. Što se tiče izvještaja za 2011. to je ono što sam htjela reći, zato da više se vidi u kom pravcu poučeni nekim ranijim iskustvima sada idemo. Ali ako smijem završiti sa jednom idejom ili prijedlogom da možda kad nismo u neposrednom podnošenju ovakve vrste izvješća. To je jedna zanimljiva tema, to je jedna moderna tema u međunarodnim odnosima, jedna tema koja poprima sve veći značaj i možda ne bi bila loša ideja da jedanput organiziramo jedan razgovor o koncipiranju i ulozi službene razvojne pomoći u pozicioniranju Hrvatske na međunarodnoj sceni ovdje u Saboru, ako bi za to postojalo interesa. Ja bih u tome sudjelovala skupa sa svojim suradnicima, sa vrlo velikim zadovoljstvom. Hvala vam. Hvala potpredsjednice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su za raspravu klubovi, u ime kluba SDP-a Melita Mulić. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova, kolegice i kolege. Kako je uvažena ministrica i potpredsjednica Vlade u nekoliko navrata u uvodnom obrazloženju istaknula, ovo je iznimno važan instrument hrvatske vanjske politike koji bi primarno trebao služiti podizanju ugleda i utjecaja RH u regiji i svijetu. Budući da Hrvatski sabor po 3 put raspravlja o ovom izvješću, ali da se radi o mandatu prethodne Vlade, i još uvijek je tog izvješća vidljiv jedan stari koncept. I mene zaista raduju najave, rekoncipiranja službene razvojne pomoći posebno kad je u pitanju regija s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Ali me raduje i to da se RH sve više usmjerava i ka svojem južnom dijelu, odnosno ka južnom mediteranu. I koristim ovu priliku i apelirati da na državnoj razini možda napravimo i jednu nacionalnu strategiju vezanu za mediteransku, dakle i za južni mediteran koja bi obuhvaćala i političke i gospodarske prioritete RH, a koji će naravno biti i u službi hrvatske razvojne pomoći. S obzirom dakle da su i prošli put iznesene neke kritike ja bih čisto strukturno htjela pohvaliti način na koji je napravljeno izvješće, s obzirom da je vrlo informativno jer se vidi da se u prikazu podataka vodilo o hrvatske razvojne suradnje. To su djelotvornost, transparentnost i komplementarnost, ali jednako tak zorno prikazuje da se nisu premostile neke slabosti, odnosno neki nedostaci kako institucionalni tako i administrativni. Zaista je vidljiva bolja koordinacija između tijela državne uprave, dakle u ovoj protekloj godini. Vidljivo je da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je napravilo posao u smislu edukacije i te da međuresorna skupina koja je uspostavljena isto tako pokazuje da se može bolje izvješćivati ali još uvijek imamo elementarne nedostatke kad je u pitanju planiranja, nadzor i provedba. Osim svega što sam navela, činjenica je da je izvješće bolje i vjerojatno iz razloga da je 2011. godine RH prvi put uključena u busenski proces o učinkovitosti razvojne pomoći na globalnoj razini. Pa bi i stoga trebalo pohvaliti prijedlog potpredsjednice Vlade da se organizira posebna sjednica, kako da je rekoncipiramo. Može se zahvaliti činjenici da se na razini EU pridružila država članicama u oblikovanju europskih politika međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te da je pokrenula konzultacije s bilateralnim i multirateralnim partnerima a supstancijalne nedostatke možemo vidjeti u samom načinu provođenja politike razvojne pomoći jer brojni projekti koji su navedeni ne mogu se svrstati u razvojne već se prvenstveno svrstavaju u projekte očuvanja hrvatske kulture i tradicije. Supstantivno uzimajući dakle u obzir činjenicu da smo 2011. godine izdvojili više od 108 milijuna kuna ili više od 14 milijuna eura iz državnog proračuna, dakle novca hrvatskih poreznih obveznika. Nužno je ukazati na ove nedostatke koji pokazuju da provedbom ovih ciljeva nismo ispoštovali nacionalnu strategiju razvojne suradnje ali ni ciljeve međunarodnih organizacija koji smo članica i u čijem oblikovanju dokumenata ravnopravno sudjelujemo. Projekti iz sektora kulture se ne mogu navesti pod tematske prioritete navedene u našoj nacionalnoj strategiji za petogodišnje razdoblje. To zorno pokazuje neusklađenost planiranja sa strateškim okvirom razvojne suradnje na nacionalnoj razini. 159 projekata čija je ukupna vrijednost iznosila 7 milijuna 862 tisuće kuna ili 7,24% ukupne razvojne suradnje nije obuhvatilo niti jedan od tematskih prioriteta Nacionalne strategije. Već sam rekla uvodno Hrvatska razvojna politika instrument je jedno od osnovnih sastavnica hrvatske vanjske politike te s obzirom na sve strateške vanjsko političke ciljeve koje imaju moraju biti iskazani sa ciljevima EU i Međunarodnih organizacija. Brojčano opet imamo isti iznos 159 projekata ali 27,89 skoro jedna trećina svih ovih provedenih projekata uopće nije obuhvatila niti jedan od milenijskih razvojnih ciljeva UN-a. Ukupno 33 projekta i programa razvojne suradnje obuhvatili su prioritet prijenosa iskustava iz pristupnih pregovora sa EU i reformskih procesa za usklađivanje društva sa standardima EU odnosno samo 3,85% od ukupnog broja svih projekata. Bilateralna pomoć BIH podsjetit ću da je sukladno provedbenom programu koje je izradilo bivše Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija bio jedan od ciljeva i poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga. Iz izvješća je vidljiv veliki nesrazmjer između planiranih proračunskih sredstava i njihove realizacije baš u sektoru zdravstva. Dakle za kulturu se izdvajalo što nije cilj, a za zdravstvo gdje su 7 puta umanjena sredstva za kliničku bolnicu Mostar, za njezino infrastrukturno opremanje su srezana. I s obzirom na najave sadašnje Vlade, s obzirom da imamo novi zakon, da imamo novi ured za Hrvate izvan domovine, s obzirom da ćemo se preorijentirati u projektima kojima pružamo pomoć BIH, hrvatskoj zajednici u BIH, dakle za očekivati je da će u sljedećem izvješću svi projekti o kojima budemo govorili bez obzira obzira što ih je manje biti zaista razvojni, zdravstveni, socijalno-ekonomski i obrazovni. I ne manje važno, službene razvojna pomoć iznosila je 0,03% bruto nacionalnog dohotka u 2011. godini. U 2010. dakle godinu dana ranije, izdvajanje je iznosilo 0,15% BDP-a. Iako je već napomenuto da je taj iznos bio nominalna jer se radilo o darivanju prijevoda pravne stečevine u nekoliko država regije. Treba imati u vidu dakle da ćemo do 2015. godine po dokumentima čije bismo smjernice trebali poštovati, treba izdvojiti razinu izdvajanja BDP-a od 0,33% ili čak jednu milijardu cijelo jedan kuna. U vremenu teških hrvatskih gospodarskih i socijalnih prilika teško je očekivati da će se planirane proračunske stavke povećavati ali ono što je sigurno jest da treba iznaći nove modalitete osiguranja financijskih sredstava. Ipak u usporedbi sa ranijim godinama dakle iako je ova treća godina, pomaka ima. Fragmantiranost je manja. Razvojna pomoć više je regionalno i sektorski usmjerena. Za razliku od prethodnih godina kada smo imali 40 država gdje je usmjeravanja, u 2011. Usmjeravana je u 19 država s tim da zaista treba još jedanput istaknuti da Hrvatska mora imati od 5-7 partnera i to sukladno vanjsko-političkim i gospodarskim interesima RH. U cilju postizanja djelotvornosti inicirano je strateško usmjeravanje. Dakle već te godine u nekoliko ključnih zemalja partnera u prioritetnim regijama. To su prvenstveno Jugoistočna Europa odnosno BIH, Južni Mediteran, Afganistan i nekoliko ključnih sektora. Ono što je jako dobro je da Hrvatska pokazala po tko zna koji put svoju solidarnost i odgovornost kod pomoći u humanitarnim krizama, odnosno Japanu, Turskoj na Rogu Afrike te Libiji. Također iz izvješća je vidljivo da je ojačana suradnja sa civilnim sektorom i učinjeni dodatni napori za jačanje poduzetništva u zemljama kojima se pruža službena razvojna pomoć. Zbog svega navedenog Klub SDP-a će podržati izvješće te ću zaključno još jedan put istaknuti da prilikom dodjele službene razvojne pomoći, dakle mora se voditi o kriterijima transparentnosti s obzirom da trošimo novce hrvatskih poreznih obveznika, da s obzirom na važnost je potrebno i u javnosti osvijestiti potrebu da se ona daje. Da treba uzeti realne gospodarske mogućnosti RH ali da ne treba odustati od demonstriranja solidarnosti, odgovornosti i vjerodostojnosti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ilija Filipović.

Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, ministrice vanjskih poslova i europskih integracija sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege. Dakle pred nama je jedno vrlo važno iznimno važno izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH u inozemstvu u 2011.godini čuli smo treće takvo izvješće koje Vlada dostavlja Saboru na razmatranje i prihvaćanje a kako smo već zakoračili u u 2013.godini mislim da ćemo u ovoj godini dobiti i 4.izvješće u saborske klupe za 2011.godinu. rekao radi se o iznimno pozitivnoj aktivnosti za RH jer Hrvatska kroz razvojnu pomoć postaje važan međunarodni čimbenik. Mi smo se kao država koja poštuje načelo solidarnosti u međunarodnim odnosima svrstali u red zemalja koje dobro znaju načela na kojima funkcionira međunarodni poredak poredak i u čemu aktivno djelatno sudjelujemo sukladno našoj razvojnoj gospodarskoj moći. uočeno i vide se naši pozitivni učinci na pruženoj pomoći prostorima gdje je ona bila najpotrebitija. Sve aktivnosti koje su provedene, projekti koji su realizirani učvrstili su našu poziciju u okvirima šire međunarodne zajednice posebice na polju pružanja humanitarne i razvojne pomoći koju smo nesebično pružali i pružamo i u ovim vrlo složenim i otežanim uvjetima privređivanja i kod nas i u širem našem okruženju. Ono što smo izdvojili u 2011.godini i uputili inozemstvu nije usporedivo s izdvajanjima drugih razvijenijih zemalja posebice članica EU. Čuli smo od uvažene ministrice Pusić dosta brojeva i kvantifikacija i ja ih neću ponavljati međutim možemo kao država biti ponosni jer smo od približno u ovoj našoj situaciji i gospodarskim poteškoćama pružili ukupnu pomoć u iznosu od 109 milijuna kuna ili je to blizu 15 milijuna eura u 19 država kroz bilateralne i multilateralne pomoći ali i pomoć prema brojnim međunarodnim, regionalnim organizacijama gdje je to bilo najnužnije i najsvrhovitije. Naravno sva pomoć je usmjeravana u skladu s dugoročnim interesima RH ponajprije zemljama u regiji i našem susjedstvu ali i prema zemljama Afrike i Azije i tamo gdje su hrvatske mirovine vojne snage gdje smo nazočni s drugim međunarodnim snagama u mirovnim u mirovnim misijama. Tu svakako mislim na Afganistan o čemu je govorila ministrica Pusić. Mi smo se već ranije iskazali prema bližim i daljnjim susjedima u prijenosu znanja EU europskim pristupnim procesima što nije zanemariva pomoć jer ona se iskazuje vidjeli smo u izvješću negdje na razini od 8 milijuna eura. Donirani prijevodi njima će olakšati put koji smo mi prošli jer uz dosta muke i uz brojne prepreke koje smo imali oni će ih imati manje do samog čina potpisivanja pristupnog ugovora. O ulasku u EU doista smo prošli jednu malu kalvariju o čemu je govorila ranije premijerka gospođa Kosor. Ovdje mislim na pruženu pomoć prijevoda pravne stečevine BiH, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Kosovu i vidjeli ste na zahtjev Albanije taj prijevod pravne stečevine dat je i Albaniji. Upućivana je naša humanitarna pomoć i prema onima kojima je bila najkorisnija u Haitiju, Čileu, Pakistanu, Albaniji i na druge destinacije. Jasno je da u ovakvim aktivnostima RH osnažuje svoj međunarodni ugled. To su naša solidarna ulaganja za bolju budućnost Hrvatske i svih hrvatskih državljana u zemlji i inozemstvu, to je naše ogledalo pred drugima što je izuzetno važno za RH u njezinoj političkoj ulozi na međunarodnoj sceni. Mi se na planu pružanja službene razvojne pomoći i nakon ulaska u EU trebamo posebno fokusirati na točno određene prostore konkretne projekte kako smo to činili i do sada. u okvirima daljnjeg razvijanja globalne suradnje naše aktivnosti će vjerojatno i dalje biti usmjerene na prostore Jugoistočne Europe, Afrike, Istočne Europe, Bliskog Istoka, Azije i Latinske Amerike. Kako to stoji u izvješću tijekom 2011.realizirana su značajna sredstva u obliku pomoći nestabilnim zemljama kao investicija u mir. Ovdje je svakako važno spomenuti Afganistan gdje je pomoć usmjeravana uglavnom na sve bitne i nužne oblike od sigurnosnih do obrazovnih i zdravstvenih sadržaja te na malo i srednje poduzetništvo, pomoć u infrastrukturi i uslugama a sve u funkciji misije i mira u ovoj zemlji. Susjedna BiH je vidjeli ste iz izvješća najveći pojedinačni primatelj razvojne pomoći što je uglavnom usmjereno prema zdravstvenim odnosno bolničkim institucijama u Mostaru, Livnu, Novoj Bili i Orašju, zatim prema znanstvenom i obrazovnom sustavu i Sveučilištu u Mostaru na kojem je skoro svaki treći student iz iz RH i to iz širih prostora od Dubrovačko-neretvanske županije do Vukovarsko-srijemske županije. U ostalim zemljama Jugoistočne Europe Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Srbiji pomoć je upućivana u prioritetne sektore zdravstva i obrazovanja i brojene druge oblike educiranja. Izvješće nažalost ne sadrži jednu činjenicu. i poduzimane mjere kontrole i nadzora usmjeravane pomoći kako se donirana pomoć ne bi zlorabila na štetu prioritetnih sektora i potreba građana onih zemalja kojima je pomoć namijenjena. Vjerujem da će mjerodavne državne institucije i vrijedne državne službe koje provode ovu značajnu vanjskopolitičku aktivnost RH uzeti u obzir ovu činjenicu u identičnom izvješću koje budemo imali za 2012.godinu. I na samom kraju rekao bih i ovo. Mi smo mala i mlada zemlja, ali ono koliko pružamo iskreno i s ljubavlju. Tako širimo i gradimo i stječemo nove prijatelje i kada za koji mjesec ako Bog da uđemo u veliku europsku obitelj spremni smo razumjeti sve zemlje u njihovim poteškoćama u kakvim smo i sami bili ili smo dobrim dijelom još uvijek u problemima zbog rasta broja nezaposlenih, niskog standarda i posrnulog gospodarstva. Ali na Vladi je ova ozbiljna politička zadaća povesti zemlju u pravom smjeru, podići gospodarstvo na noge i konačno vratiti dostojanstvo hrvatskim građanima kakvo zaslužujemo. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala. Repliku ima Melita Mulić. nadzor nad provedbom. Samo kad je u pitanju BiH s obzirom da ste si uzimali pravo svih ovih godina da se nametnete kao jedini zaštitnik interesa Hrvata i općenito građana BiH, mi kao da nismo čitali isto izvješće. Upravo vaša Vlada je za sedam puta smanjila donaciju, odnosno sredstava KB Mostar, a a kontinuirano se ulagalo u narodne nošnje, zvonike i ostalo što ja isto ne sporim, očuvanje kulture i tradicije je druga stvar, ali ono na što se trebamo koncentrirati jeste razvoj, obrazovanje,

Ja namjerno nisam išao u seciranje svakog dostavljenog iznosa tranše, kune koja je došla u institucije u BiH i nisam namjerno govorio o drugim kako vi kažete dostavljenim i doniranim sredstvima iz Republike Hrvatske jer to je sukladno jednom drugom članku koji stoji u Ustavu. Ovo je samo prislonjeno uz ovo izvješće o pruženoj pomoći susjednim državama kroz razne oblike, a ovdje je riječ o dvije stvari koje sam ja spomenuo. 8,8% je nešto manji iznos koji je upućen u BiH u 2011. godini, 2010. Dobro sam ja proučio izvješće, nisam ulazio u kvantifikacije tih doznačenih iznosa ali sam vrlo korektno spomenuo ono što je vitalni, nacionalni interes Hrvata u BiH. To je Sveučilište u Mostaru i to je sveučilišni klinički centar, bolnički centar, to su bolnice u Livnu, Orašju i u Novoj Biloj. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice i potpredsjednice Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Evo ovo Izvješće za 2011. o službenoj razvojnoj pomoći Republike Hrvatske inozemstvu moram odmah u početku usporediti sa činjenicom koja je ovdje navedena, a to je da je da je volumen ili iznos pomoći koju Europska unija daje, a u svjetskim razmjerima je to polovica svih pomoći. Dakle Europska unija daje polovicu svih pomoći inozemstvu u cijelom svijetu. Ta pomoć u tom volumenu ili iznosu tako je za 2011. godinu dakle Europske unije ta pomoć iznosi 53 milijarde eura. Što bi to značilo kada bismo podijelili na broj građana Europske unije koji je oko 500 milijuna pa onda to pomnožili sa brojem stanovnika jedne države, to bi značilo da nekako na Hrvatsku otpada ili bi otpadalo 530 milijuna eura ili 3,5 milijarde kuna. I sada vraćam se na volumen ili iznos hrvatske pomoći inozemstvu koji iznosi za 2011. godinu 0,03 bruto bruto nacionalnog dohotka ili u kako to piše ovdje 108 milijuna kuna ili 14 milijuna eura. Evo vidimo taj nesrazmjer neću reći u bogatstvu ili u u volumenu pomoći koji Europska unija daje i pored toga što ima recimo 26 milijuna nezaposlenih u Europskoj uniji i pored recesije i krize koja je zahvatila i Europsku uniju u cijelosti, poglavito zemlje mediteranske, odnosno jug Europske unije, govorim o Španjolskoj, Italiji, Grčkoj i još nekima, u odnosu na recimo bogati sjever Europske unije. Jasno da je ovaj iznos hrvatske pomoći dakle u ukupnom iznosu od 108 milijuna kuna ili oko 14 milijuna eura u korelaciji sa ekonomsko-gospodarskim stanjem Republike Hrvatske. Kada budemo ušli u Europsku uniju onda ćemo našu pristojbu europskim fondovima o kojima smo govorili puno puta ovdje i kritički i svakako, ali je ona neizbježna

hrvatske pomoći inozemstvu u ovom postotnom, ali i u apsolutnom iznosu. Prema očekivanjima Europe ili Europske komisije Republika Hrvatska je trebala dosegnuti razinu izdvajanja za razvojnu pomoć od 0,17 bruto nacionalnog dohotka. Ono je to sada u izvješću za ovu godinu koju razmatramo to je već 2011. još dakle za vrijeme posljednje godine vlade HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera 0,03%. Pri tome ne mislim optuživati da ne bi bilo replike u tom smislu nepotrebne, nego je to zaista stvar i odraz stanja, ekonomskog, gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj. Usporedbe radi kada govorimo o drugim zemljama, pa i onima koji su nedavno ušli u zajednicu europskih zemalja onda se može vidjeti da je službena razvojna pomoć Češke na primjer 0,13% ili 4 puta veća od 4 i više od 4. Mađarske 0,11% isto tako, Estonije također, Poljske 0,08, Slovenije 0,13% itd. Kada govorimo o samoj raspodjeli, dakle te pomoći onda vidimo da je, a s time sam i osobno a i u ime kluba da kažem zadovoljan s obzirom na i našu ustavnu odredbu o tome da da pomognemo i da podupiremo projekte u Bosni i Hercegovini gdje živi konstitucionalni narod, dakle jedan od tri konstitucionalna naroda u Republici Bosni i Hercegovini i mislim da tu nema ništa sporno. O tome kako se upotrebljavaju ta sredstva o tome bi već mogli divaniti dosta, iako mislim da ono što se razvojna pomoć i službena razvojna pomoć ne treba tako rekao bih nekako podrugljivo govoriti o utrošenim novcima za narodne nošnje, ne znam ni ja što. Pa to je kultura Hrvata Bosne i Hercegovine. Zašto tako podrugljivo o tome govoriti? I ako sam sasvim jasno za, kada se govori, kada se spominje taj SRP da ne kažem baš sve skupa, onda je to službena razvojna pomoć. Ako je razvojna onda se zna da je to razvojna pomoć za razvoj kako reče kolegica ovdje infrastrukture, gospodarstva, zdravstva, školstva u susjednoj nam Republici na koju se eto i naslanjamo sa 1000 km što riječne što kopnene granice dakle sa Republikom Bosnom i Hercegovinom i gdje živi i naš narod, jedan od tri konstitucionalna naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta ukupna pomoć je u 2011. godini za Bosnu i Hercegovinu iznosila, eto da ne govorim u kunu 39 milijuna kuna. Kada se gleda to u odnosu na neke druge troškove, pa čak i nekih lokalnih ili regionalnih zajednica u neke rekao bih kolokvijalno ovako čudnovate svrhe onda svrhe onda to zaista nije puno. Ali ako uzmemo da je ukupna pomoć 0,03% BND-a ili bruto nacionalnog dohotka a to je 108 milijuna kuna onda je ova trećina otprilike 35%, 88% ukupne službene razvojne pomoći vjerojatno zadovoljavajuća brojka iako bih ja volio da je ona puno veća. ja vjerujem da i mi svi skupa tome. Kada govorim o bolnici u Mostaru onda možemo zamijetiti da u ovom materijalu piše da je za Kliničku bolnicu Mostar se planiralo provedba projekta u vrijednosti od 22 milijuna kuna i 600000, dok je tijekom 2011. godine utrošeno samo 3 milijuna i 741000 kuna. Zdravstvu i Livna hvala Bogu i meni susjednog Orašja u Posavini u svakom slučaju je dobro došla svaka pomoć. Znamo u kakvom su stanju tamo, kolega Jelečević je tamo. On zna dobro u kakvom su stanju tamo zdravstveni kapaciteti i da je vinkovačka i brodska bolnica poglavito ona koja je uvijek pri ruci. Ali dobro o tome sad, to nije tema pa nećemo o tome. Glede ostale raspodjele sredstava iz službene razvojne pomoći mogu reći samo to da je dobro da je ministarstvo evo i odlučilo temeljem i strategije i razvojne pomoći da se upravo sredstva utroše na ovo. Ali ne treba zanemariti da održavanje tradicije i kulture Hrvata kao znaka njihovog identiteta, pa i opstojnosti na teritoriju države Bosne, ona nije republika. Država i od Republike Srpske, a ona je država. Dakle, da na teritoriju Bosne i Hercegovine potpomognemo sve projekte osobito ono kako je zacrtano dakle strategijom, poglavito razvojne projekte za koje očekujem da će Hrvati iz Bosne i Hercegovine, lokalne samouprave i svi ostali subjekti proicirati, predlagati i kandidirati prema, da kažem i ovoj službenoj razvojnoj pomoći Bosne i Hercegovine. Pri tome mislim i na Ured koji treba pripomoći pri tome, a to je Ured za Hrvate izvan Hrvatske pri Vladi Republike Hrvatske koji je osnovan. Ne znam je li još zaživio. U svakom slučaju klub HDSSB-a će prihvatiti ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Melita Mulić, prva. **Mulić, Melita (SDP)** Zahvaljujem se uvažena potpredsjednice. Kolega Grubišić, željela bih se referirati na dvije stvari u vašem izlaganju u ime kluba, a to je da će se povećati postotak hrvatske pomoći inozemstvu odnosno kontribucija fondovima EU, dakle da će to nešto značiti za hrvatske porezne obveznike. Mislim da je vrijedno ovdje spomenuti da će i Republika Hrvatska moći koristiti sredstva sredstva iz strukturnih i kohezijskog fonda. Dakle, bit ćemo u prilici i puno više sredstava povući koji će se moći koristiti i za ovo. Druga stvar jeste da nisam željela da itko razumije i mislim da je to bilo vrlo jasno i razvidno da se bilo tko ovdje podcjenjivački odnosi prema nošnjama ili kulturi. To je naša ustavna obveza i to rade neka druga tijela državne uprave. Službena razvojna pomoć je puno širi koncept, a ovoj Vladi i ovoj parlamentarnoj većini je u interesu dugoročan i održiv opstanak Hrvata u BiH. Hvala. Odgovor na repliku Zoran Vinković. dakle šireg i dugoročnog koncepta vidjet ćemo Izvješće za 2012. pa ćemo onda o tome raspravljati. Vidjet ćemo koliko će biti tih sredstava u vašem proračunu uvažena uvažena kolegice. A što se tiče kohezijskih fondova o kojima vi govorite vi ste izjavljivali, ne vi nego vaši predstavnici izvršne vlasti, da će oni iznositi oko 13 milijardi eura. Sada jutros čujem na vijestima da se to svelo prijatelji kohezije, otišao je gospodin Milanović u inozemstvo da se dogovori oko toga, 11,5 milijardi. Još će biti za mjesec dana 10 milijardi eura. Dakle, nemojte govoriti ono što niste sigurni. Osim toga ja nisam rekao da mi nećemo moći povući sredstva iz tih fondova, o tome nisam govorio. Govorio sam o tome, dakle dobronamjerno, da će sudjelovanjem Hrvatske sa svojim sredstvima u fondovima EU da će porasti i ovaj postotak od 0,03% na nešto veći postotak nego što je sada. Što je dobro. Zbog toga sam, ali vi ste se okomili na mene bez razloga jel'. **Zgrebec, Dragica vam lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle, moram se referirati na ovo što je rekla uvažena kolegica. Opstanak i ostanak Hrvata u BiH je puno složenije pitanje od ovih opanaka koje ona spominje, od nošnji koje su jako važne i opanci su jako važni. Premijer je jednom rekao da neće valjda trošiti na opanke za Hrvate u BiH. Ja mu to nisam zamjerio jer imamo puno značajnijih, bitnijih stvari, potrebnijih stvari od vitalnog nacionalnog interesa za Hrvate u BiH. Molim vas lijepo zagovaram tematsku sjednicu o pravnom, političkom i ustavno-pravnom položaju dekonstituiranja Hrvata u BiH jer je tamo preteško i presloženo stanje svakog Hrvata koji živi i u manjem entitetu RS-a i u Federaciji BiH. Sada imamo slučaj, imam vremena pa ću vam reći i ovo. Međunarodna zajednica je do te mjere uzela dakle Damoklov mač u svoje ruke da ne poštuje niti odluke Ustavnoga suda BiH jer je Ustavni sud određene odluke visokih predstavnika gdje su Hrvati u većinskom hrvatskom Mostaru dovedeni u jedan potpuno neravnopravan položaj, a bošnjački zastupnici u Gradskom vijeću ne žele prihvatiti odluku Ustavnog suda i sada se servilno prilazi dakle željama bošnjačkog naroda u tom Mostaru. To su ozbiljna politička pitanja ostanka i opstanka Hrvata u BiH. Kolega Filipoviću pustila sam da do kraja kažete repliku makar ona nije bila u skladu sa našim Poslovnikom jer o tome kolega Grubišić nije govorio ali pustila sam vas da to kažete. Ali vas i upućujem na mjerodavne saborske odbore da oni iniciraju, odnosno pripreme ovakvu raspravu ukoliko do takve rasprave dođe. Odgovor na repliku, Boro Grubišić. Hvala lijepa. Kolega Filipović ma dobro ste vi to rekli i slažem se s vašim mišljenjem u potpunosti. Naime, ako se govori ovako da se misli na dugoročno pomoći Hrvatima u BiH onda bi upravo i ovakva rasprava i određeni zaključci pa i razgovori u svezi novonastale situacije poglavito u svezi Gradske uprave u Mostaru i ostaloga trebalo vrlo ozbiljno i možda zasada u prvu ruku hitno provesti. A što se tiče opanaka koje ste spominjali dat ću vam fotografiju iz moje 7. godine, 6. godine jel' gdje sam se slikao sa opancima dolje u Bobanovoj Dragi u Sovićima i toga se ne stidim. Hvala lijepo. Hvala. U ime predlagatelja potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Izvolite.

pa da kažem eksplicitno. Možda sam bila malo previše pristojna. Što se tiče nošnji, dakle vrlo je bitno i zato je bitno izvještavanje povratno o tome kako se novac utrošio. Jer nije moguće da jedno te isto društvo 5 godina za redom svake godine ispočetka dobije novce za narodne nošnje. To očito znači da za te novce se nisu kupovale narodne nošnje nego nešto drugo ili su se ovi debljali i mršavjeli svake godine tako da su trebali nove narodne nošnje. Ali to nije realno Prema tome, razvojna pomoć naravno je samo jedan i tu se slažem s onima koji su govorili, jedan element u suradnji sa i sa Hrvatima u BiH. Postoji cijeli spektar mogućih suradnji i zajedničkih tema ali i razvojna i službena razvojna pomoć je važna. I upravo zbog toga što je važna po mom mišljenju je važno paziti da se ne troši na ono za što nije namijenjena ili da se ne troši netransparentno, a tipični primjer netransparentnog trošenja je ako se 5, 6 godina za redom isto društvo dobije novce za narodne nošnje. Jer nije moguće da 5, 6 godina za redom im trebaju svake godine nove nošnje. Hvala lijepa. Zoran Vinković, replika. možda njih ima i 100-njak. Morate znati da samo, evo onaj, ona šokačka reklja ili bunđur dođe negdje oko 3,5 tisuće kuna i ne možete samo u njemu doći u Sabor, morate imati nešto i na sebi jer bi vas netko proglasio ludim. A ukupno jedna Slavonska nošnja vam vrijedi gotovo do 3,5 tisuće eura, ne sumnjam da toliko vrijedi i Bosansko-hercegovačka. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Ma ne bih ovako diskutirao, nego sam htio reći da ja nisam govorio o tome, o netransparentnom trošenju novca. I ja sam protiv netransparentnom trošenja novca, ali to da u Bosni i Hercegovini ima toliko naših društva koje imaju potrebu za tim. Dakle, zašto se davalo ijednome? Pa to, ja sam oporba ja ne bi to znao, ali znam znam jednu, jedno jel društvo koje dobiva redovito i uredno, a mislim da baš i transparentno trošenje novca i nije utvrđeno niti je ikada ispitivano. Jel, znamo i o kome se radi u Sarajevu. Ako treba navoditi imena, a možda gospodin Filipović bolje zna o tome.

Zahvaljujem. Ja ipak, evo moram primijetiti da je ovo 2013. godina i ne bih ovaj, se usudio reći ili konstatirati da je to zahvaljujući mojim replikama, da ovaj Hrvatski sabor nije mogao raspraviti ovo izvješće iz 2011. godine. Ja mogu reći da je ono kvalitetno napisano, pregledno da ću ga evo kao što je to rekao moj kolega Grubišić i podržati. Međutim, želim upozoriti na nekoliko stvari nemajući ništa doduše protiv službene razvojne pomoći RH inozemstvu. No, ja želim upozoriti na nekoliko stvari, to su ove državne stipendije, Kenija, Mauricijus, Namibija, dakle nemam ništa protiv. To je iznos po studentu 38 tisuća kuna, a svi znamo koliko je državna stipendija za hrvatske studente. Dakle, ovo je nekoliko puta i daleko puta veća stipendija nego što to dobivaju hrvatski studenti. Nemam ništa protiv, ali u svakom slučaju da, smatram da su za ove novce bez obzira što se radi o postdiplomskom studiju moglo stipendirati i više studenata iz raznih iz raznih dijelova svijeta, posebno iz ovih najzaostalijih, da tako kažem i najnerazvijenijih zemalja. Što se tiče pomoći Bosni i Hercegovini, ustanovama smatram da je ona, bez obzira što nam je i proračun u deficitu, on nije u deficitu samo prošle godine, nego je u deficitu od kako je i Hrvatske države. Smatram da je ovaj iznos, bez obzira kako se raspoređivao, da li je išao kulturno-umjetničkim društvima za nabavku tih nošnji koje su neophodne da bi uopće netko i pokazao da je Hrvat u Bosni i Hercegovini. Smatram da je ovaj iznos od 30 milijuna kuna, da moramo svi zajedno poraditi, ne odbijati amandmane kada se postave, a meni je nekoliko puta, su takvi amandmani bili odbačeni. Pa čak su, tu ne mislim sada na ove saborske zastupnike jel su sada u opoziciji iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz dijaspore dijaspore digli su ruku ovaj put za takve amandmane, nego mislim na onaj prošli saziv Hrvatskog sabora gdje su čak i zastupnici iz Mostara glasali protiv mog amandmana da se taj iznos poveća. Evo i kao gradonačelnik, bio sam nekoliko puta i službeno u Bosni i i ponosan što je i grad Đakovo sudjelovao u pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tu posebno mislim na, evo Župu sv. Ilije proroka u Stocu na njihovog župnika Rajka Markovića u kojem djeluje, dakle u okviru te župe, a stanje na tom terenu je itekako trusno i složeno. Djeluje i kulturno-umjetničko društvo koje je već nekoliko puta dolazi na Đakovačke vezove i vjerujte ne mogu doći goli i potrebna je pomoć upravo i kao kulturno-umjetničkom društvu, ali i kao župi, pa čak i za izgradnju spomenika braniteljima itd. Smeta me u ovom izvješću što smo evo u 2011. godini zaboravili da postoje Hrvati i u drugim susjednim državama, a tu posebno mislim na Republiku Srbiju i osim ovih gotovo 900 tisuća kuna koje je otišlo za neki policijski centar u Beogradu, smatram da smo daleko kvalitetnije mogli, bez obzira što je to pod, u nekoj europskoj zajednici, mogli kvalitetnije uložiti ta sredstva i pomoći Hrvatima u Republici Srbiji. Isto tako i u Crnoj gori, jel vidimo da je evo gotovo 100 tisuća otišlo za razvoj civilnog društva, a ukupno je otišlo gotovo 109 milijuna kuna. ja bih rekao kvalitetno izvješće koje ćemo podržat, da se unutar svega toga taj iznos trebao i uz ove pomoći Japanu, i potrošiti normalno uz kontrolu sredstava koja se ulažu. S druge strane smatram da uz jedno ovakvo izvješće smo na saborske klupe trebali dobiti bez obzira dakle što je 2013., a ovo je iz 2011. 2011. da smo mogli odmah odraditi 2012. godinu kako nam izvješće za 2012. ne bi došlo u 2014. ili 2015. Ako ja nastavim dizati replike kao što to kaže moj prijatelj Stazić pa želi promijeniti poslovnik i ograničiti ovaj broj replika po klubu. To mu vjerojatno neće uspjeti ali uz ovakvo jedno izvješće smatram da bi trebali imati izvješće slične pomoći RH. I evo kako smo se zbližili sa susjednom Republikom Slovenijom evo te 2011. Kada smo bili u razno raznim zagrljajima, u razno raznim poljupcima, kada smo dogovarali sve moguće da tako kažem mogućnosti i prilagodbe kako bi Hrvatska što prije dobila ratifikaciju, tu ne mislim na vas, kako bi što prije dobila ratifikaciju ovoga sporazuma vidim da je evo izostala pomoć i Hrvatima u Republici Sloveniji, 0 kuna. Dakle Slovenija se ne spominje u ovom izvješću. Dakle apeliram sada na ovu Vladu da prije svega poveća ove iznose posebno prema zemljama u kojima žive Hrvati ali da isti jedan takav reciprocitet bude i pomoć tih država za naše manjine koje žive u RH. To svakako mora biti jedno jedinstveno izvješće. Evo zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prvu repliku ima Marija Lugarić.

pogrešnu opasku koja može dovesti do krivog zaključka to je da strani studenti sa drugih kontinenata stipendiramo više od naših studenata iznijevši iznos od 38 čini mi se tisuća kuna za jednog studenta sa Mauritiusa. Da to je stvaran trošak studija kojim se daje tom stranom studentu ali za naše studente nije iskazana na takav način već će kroz proračunska iskazat i za materijalne troškove i za plaće nastavnika i za školarine itd. To je stvaran trošak studija koji se kao stipendije u tom užem smislu ne iskazuju u našem proračunu već kroz sve ove druge stavke. Zahvaljujem. (SDP)** Sljedeća replika Igor Kolman. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Vinković ova pomoć se zove razvojna pomoć RH i ja stvarno mislim iako je šteta da rasprava odlazi u tom smjeru ali možda je dobra prilika da se to veli. Meni se čini da naravno nošnja što ne spada u razvojnu pomoć niti jednu godinu. A sasvim sigurno ne spada u razvojnu pomoć pet godina za istu ekipu. Razvojna pomoć može biti infrastruktura, može biti obrazovanje, može biti zdravstvo, može biti poticaj poduzetništvu, ali ne može biti narodna nošnja. I ja se nadam, ministrica je najavila određenu rekonstrukciju i re dizajn ovih pomoći i ja se nadam da će i naša generalno vanjska politika posebno s obzirom na politiku prema Hrvatima u drugim zemljama se konačno odmaknuti od tog stila vođenja politike u kojem mi plaćamo nekakvim društvima nekakve čudne zapravo aktivnosti od kojih pola toga novca ne znamo kud je otišlo. Drugu polovicu neka ekipa zapije i zapravo to sve skupa nema nikakve koristi. Dakle ako je pomoć razvojna onda je razvojna. Ako je pomoć kulturi onda to nije razvojna pomoć nego onda to ide iz nekih drugih fondova, iz nekih drugih sredstava u okviru nekih drugih proračunskih stavki. Ali onda to isto tako mora biti pomoć kulturi na način da se promovira kultura Hrvata prema drugim nacijama i građanima u tim zemljama. A ne samo da se to sve skupa troši u uskom krugu naših ljudi bez da to ima efekta zapravo na poziciju tih ljudi u toj zemlji u kojoj žive. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor uvaženi kolega Kolman, ja sam slušao ministricu Andreju Zlatar Violić koja je reka da je kultura u funkciji razvoja. Onda vi nju pitajte što je mislila time reći. Ja smatram da kultura može biti u funkciji itekakvog svekolikog razvoja. S druge strane ne radi se tu u trošenju novca dakle kroz ovu pomoć u jednom uskom krugu, nego prije svega ako opremate opremate kazalište a ja se nadam da živimo u 21. stoljeću, da nema barikada između stanovnika određenog grada u BIH, Srbiji ili ne znam gdje. Tada i ta kultura može biti u funkciji razvoja. Činjenica je da piše ovdje službena razvojna pomoć ali onda bi iz tog izvješća mogli isključiti humanitarnu pomoć jer humanitarna pomoć također može biti u funkciji razvoja. Dakle postoji niz stvari a ja ono što prije svega želim reći, apeliram da se ova pomoć daleko poveća posebno u zemljama u kojima žive Hrvati. Tu ne mislim na Njemačku. Iako i tamo možda potrebna potrebna pomoć. A što se tiče ovih stipendija, pa prosječna stipendija u RH negdje između 800 i tisuću kuna po studentu bili dijete branitelja bili osobito nadaren učenik. I slažem se ja da u toj stipendiji odnosno ne slažem se da je u toj stipendiji uključeno i plaće djelatnika u znanstvenim institucijama, fakultetima. Ja bih volio da jedan naš hrvatski student da mu se da jedna takva stipendija od 38 tisuća kuna. Možda su u nekoj bližoj povijesti određeni studenti to i dobivali. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sada ste odgovarali na prethodnu repliku na koju ste niste javili i to sasvim pogrešno interpretirajući jer je kolegica rekla da je to cijena studija a ne stipendija. Melita Mulić replika. **Mulić, Melita (SDP)** željela bih se samo osvrnuti dva ili tri ste rekli da je ovo izvješće 2011., sada smo u 2013.izvješće je stiglo u Hrvatski sabor u prosincu mjesecu dakle u godinu koja je bila referentna. Da li je stvar Poslovnika ili vaših replika vi procijenite sami. A još jedna stvar vjerovali ili ne složit ćemo se oko nečega a to je ova bilateralna pomoć, dakle u 2010.godini 97% bilateralne pomoći odlazilo je na BiH a manje od 1% u bilo koju država regije. Dakle s obzirom na nedavno proveden popis stanovništva u Republici Srbiji s obzirom da se smanjuje broj Hrvata u Republici Srbiji mislim da bismo evo i odavde im pružam apel trebali voditi računa i o tome da se u sklopu onoga što je službena razvojna pomoć pa i humanitarna po čitavoj Jugoistočnoj Europi ravnopravnije i ravnomjernije raspodijelimo. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Zoran Vinković. To ne znači da mi prije svega moramo smanjiti ovaj iznos nego naprotiv povećat i pomoć Hrvatima u BiH ali isto tako i u Srbiji u Sloveniji, u Italiji, u Austriji, imamo bi i Gradišćanske Hrvate itd. koji prije svega žele sačuvati i običaje i sve ono ostalo što ih veže za Hrvatsku. Ali kažem najgore evo sada u ovoj raspravi oko ovog izvješća prije svega bacimo akcent na narodne nošnje, ja tvrdim da i bez tih narodnih nošnji nema očuvanja identiteta hrvatskog naroda u bilo kojoj zemlji. Druga stvar su ustanove, druga stvar i vjerske zajednice ali i njima u svakom slučaju Hrvatska država mora pomoći. Uvaženi kolega Vinković, replika … evo vi ste se dotakli u svojoj raspravi pitanje nošnji. Nitko ovdje nema ništa protiv nošnji ali to ne može biti jedini javni interes RH da samo na taj način potiče i razvoj i opstojnost hrvatskog bića u BiH. Ovdje govorimo o pomoći za 2011.godinu. vlada i vladajuća većina je odredila da se na takav način pomaže. Nas svih zastupnika je interes da znamo kako se taj javni novac troši i preko kulturno-umjetničkih društava i preko vjerskih zajednica i preko znanstvenih zajednica. I još bih rekao kolegi Vinkoviću da jedan od najboljih načina razvojne pomoći je pomoć u obrazovanju. I ovdje govorimo o nekoliko stipendija za zemlje koje su u teškim problemima, a ovdje niste spomenuli koliki broj hrvatskih studenata koristi stipendije od ne znam Kraljevska akademija u Nizozemskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Njemačkoj, Americi, Engleskoj znači to je jedna obveza civilizirana da sve razvijene zemlje pokušavaju pomoći drugim zemljama naročito kroz obrazovanje i educiranje ljudi.

pa čak i ta narodna nošnja služi očuvanju identitete. Evo samo tražim vam samo odgovor, dakle ne radi se tu o nekim milijunskim iznosima koje su otišle za te narodne nošnje ali negdje 108 tisuća kuna je otišlo u Crnoj Gori za razvoj neke ženske inicijative civilnog društva, nemam ništa protiv. Morate shvatiti da ja pričam o izvješću koje je HDZ-ova vlada praktično potrošila pa nemojte toliko braniti mogao bi vam netko zamjeriti u vlastitom klubu. Kolega Vinković nekoliko primjedbi. Naime, Slovenija i ovu pomoć koju ste govorili za Sloveniju ne možemo gledati reciprocitet jer Slovenije nije priznala Hrvate u Sloveniji kao nacionalnu manjinu što je žalosno i zaista zaista nemam druge riječi osim žalosno, a ima između 40 i 50 tisuća zavisno od nekog popisa. Drugo, Hrvatska je zemlja koja je brisana iz zemalja primateljica i postala je donator. Hvala Bogu da je tako da nije više primateljica. Prema tome ne možemo govoriti o pomoći prema Hrvatskoj evo sada smo donator postali pa koliki toliki. I treće, tko to govori o nadzoru nad trošenjem tzv. narodnim nošnjama i ne znam ni ja što, a pitam se tko to nadzire potrošnju novaca koja su date kao inozemna službena razvojna pomoć npr. Somaliji, Namibiji, Libiji

Dakle sa strane Kukuriku koalicije stalno se o tome i to se stalno potencira, kao da su Hrvati i BiH kriminalci koji stalno netransparentno troše novce. Pa šta vi hoćete reći? Pa ukinite onda i to što dajete, tih 38 milijuna što je bilo ovdje u proračunu kad toliko na tome inzistirate. Zbog čega, pa zna se zbog čega. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Grubišiću, replicirate kolegi Vinkoviću, a ne koaliciji. … Odgovor na repliku Zoran Vinković. prije nekoliko dana da je bilo jedno pitanje, pitanje jednog nezavisnog zastupnika u Europskom parlamentu zbog čega je evo Europska unija donirala neku braću u Egiptu sa 5 milijardi eure. je možda i pitanje kako onda Europska unija kontrolira tu braću u Egiptu i šta rade s tim novcem. slažem se s vama, možda je ovo pitanje nacionalne manjine i pitanje Hrvata u Republici Sloveniji treba riješiti u svakom slučaju bilateralnim dogovorima, a s druge strane uz taj status Hrvata u Sloveniji trebamo riješit i to da nam Slovenci ne uzmu i Piranski zaljev i Svetu Geru.

i često puta su mi se možda malo i podsmjehivali, veli sad će on opet o poljoprivredi i stočarstvu. Sad neću ovaj puta ali sam koristio institut replike da ukažem na teškoće koje i danas stoje u tome prevažnom segmentu. Ali dalje želim reći da je meni puno bio draži institut ispravka netočnog

o zaboravljivosti ali ja bih dodao tome još i kratkopamtivost kod nas postoji. Dok su naša braća iz BiH se odazvali kada je domovina bila u opasnosti onda je to bilo dobro,

ovo je već kolega Milinković negdje u nekim poslovničkim odredbama ali ja sam razumio što ste vi htjeli reći. Ja apeliram da ne gubimo živce ovdje u Hrvatskom saboru, da sam čak i Bori odgovarao na ono što je on rekao, a rekao je između ostalog kolega da ne treba zaboraviti Hrvate iz BiH, a ja sam rekao i apelirao na ovu hrvatsku Vladu da poveća taj iznos. Bez obzira što je Hrvatska država gle čuda postala donator, a nije primatelj, s ovih 450 tisuća nezaposlenih, sa ovakvom situacijom u zemlji eto možemo i mi biti donatori. Samo da ne doniramo braći u Egiptu da tjeraju kršćane iz Egipta. Završna riječ potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zahvaljujem svim klubovima i svima koji su sudjelovali u raspravi o ovoj temi i podsjeća i dalje na tu mogućnost da organiziramo jedan razgovor, zaista mislim da je to inače jedna važna i ozbiljna tema. Samo nekoliko reakcija na ono što je rečeno u raspravi. Dakle primjerice Slovenija koja se ovdje spominjala nije primateljica službene razvojne pomoći, drugim riječima postoji klasifikacija … koja određuje konkretno koje zemlje su, a to je vezano na BDP po glavi stanovnika koje su primateljice službene razvojne pomoći. šta god suradnja kulturna, bilo kakva sa Hrvatima primjerice u Sloveniji, nije, ne ulazi u kategoriju službene razvojne pomoći pa se onda na taj način o tome niti ne izvještava. Drugo, što se tiče razlike između humanitarne i razvojne pomoći. U nekom suvremenom konceptu te dvije kategorije se smatraju da jedna drugu slijede, dakle da se počinje najčešće sa intervencijom sa humanitarnom pomoći, a onda se dalje to pretvara s vremenom u razvojnu s tim da recimo unutar Europske unije, unutar komisije postoje dva povjerenika, jedan zadužena za humanitarnu pomoć i jedan zadužen za razvojnu pomoć. Dakle to su dvije reći kao portfelja ili dva ministarstva iako naravno postoji i vidi se ta logična veza između toga. I konačno, službena razvojna pomoć bez obzira jel se radi o 2011., ali logično je i toga ćemo se nastojati pridržavati da službena razvojna pomoć odražava i političke prioritete zemlje. Ovo je bilo vrijeme u kojem je jedan od prioriteta bilo Vijeće sigurnosti, nestalna članica Vijeća sigurnosti. Vi možete smatrat da je to dobro, loše, dobro, krivo, ali hoću reći da je logično da ta službena razvojna pomoć se osmisli na način na koji ono odražava prioritete u tom trenutku I konačno, u budućnosti možemo vjerojatno početi razmišljati i o nekim drugačijim načinima pružanja službene razvojne pomoći. Švicarska primjerice to daje u obliku kredita i Parlament odlučuje o kreditima kojima se kreditiraju pojedini projekti i koji onda kad su završeni mogu bit vraćeni. Naša u ovom trenutku ide, a naročito kad se radi o humanitarnoj ona naravno je bespovratna i nije u toj formi. Ali to je također i jedan način na koji se može možda u budućnosti razvijati službena razvojna pomoć. U svakom slučaju hvala vam svima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa potpredsjednice. I repliku ima kolegica Ruža Tomašić. Hvala lijepa. A gospođo ministrice, osnovan je Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, povećan je broj službenika, ima glasnogovornika. Da li mislite da kad se radi o prijedlozima, o izvješćima koji se koji se tiču Hrvata izvan Republike Hrvatske da li mislite da li treba i njihovo mišljenje uključiti. Isto me zanima zašto se oni ne oglase jer nisu reagirali ni kad je bio Zakon o prebivalištu ni Zakon o registru birača a ni sada kada je prijedlog migracijske politike koji je upravo sada u Saboru. Da li mislite da bi mi trebali trebali ipak dobiti i njihovo mišljenje, jer ipak oni su radili, predstavnici su Hrvata izvan Hrvatske. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku potpredsjednica Pusić. Broj ljudi nije povećan, nego su ljudi koji su nekad bili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prešli u Ured za Hrvate izvan Hrvatske. To je nekad bilo u okviru ministarstva. što se tiče njihovog mišljenja oni su uključeni, oni su uključeni u sve ove rasprave. Između ostaloga su uključeni i u koordinaciju za vanjsku i europsku politiku koju ja vodim u Vladi gdje se raspravlja i o temi službene razvojne pomoći, humanitarne pomoći, prekograničnim projektima, europskim projektima koje možemo raditi sa općine i gradovi ili županije sa jedinicama lokalne samouprave preko granice. Dakle, svi ti elementi su uključeni unutra i uključen je u koncipiranje samo on. Za 2011. nije postojao taj ured. Dakle, sada u koncipiranju službene razvojne pomoći apsolutno za Hrvate izvan Hrvatske i Hrvate u Bosni i Hercegovini vodi taj ured. To je njihov prijedlog. Vidjet ćete to za recimo kad bude izvješće 2012. Hvala. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati naknadno.